Head kolleegid, tere hommikust! Alustame täiskogu VI istungjärgu 5. töönädala teisipäevast istungit. Nüüd on võimalik üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Palun! Seda soovi ma ei näe, järelikult saame minna kohaloleku kontrolli juurde. Palun kohaloleku kontroll!

"UA" siin taga tähendab uuesti arutamist. Kuna seda meil väga tihti siin Riigikogu saalis ette ei tule, tuletan teile meelde, kuidas me seda punkti arutame. Kõigepealt on põhiseaduskomisjoni liikme Mart Võrklaeva ettekanne, seejärel sotsiaalkomisjoni esimehe Siret Kotka ettekanne. Mõlemal on aega kuni 20 minutit. Igal Riigikogu liikmel on õigus esitada kummalegi ettekandjale üks küsimus.

Seejärel läheme hääletuse juurde ja hääletusele läheb "võtta vastu muutmata kujul". Kui Riigikogu soovib seda eelnõu uuesti arutada, siis peab Riigikogu

Põhiseaduskomisjon arutas 12. oktoobril videosilla vahendusel Vabariigi Presidendi välja kuulutamata jäetud kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seadust uuesti.Komisjoni esimees Toomas Kivimägi selgitas, et Vabariigi President jättis selle välja kuulutamata,

ka Vabariigi Presidendi Kantselei siseosakonna juhataja asetäitja Mall Gramberg, kes selgitas presidendi presidendi otsust ja selle tagamaid. Mall Gramberg ütles, et peamine põhjus, miks 383 SE välja kuulutamata jäi, oli Riigikogu kodu- ja töökorra seaduses ette nähtud menetluse rikkumine. Ta selgitas, et sotsiaalkomisjon muutis kolmanda lugemise teksti nii, et jättis välja seaduse jõustumise aja ning põhjendas seda Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse seaduse § 110 lõikes 1 antud võimalusega teha tekstis keelelisi ja tehnilisi täpsustusi. Vabariigi President ja paljud juristid on leidnud, et seda siiski tehniliseks ega keeleliseks täpsustuseks lugeda ei saa.

tegemist on menetlusnormide rikkumisega, siis Vabariigi President soovis selle tagasi saata. Toomas Kivimägi selgitas veel, et kuigi juhtivkomisjon on sotsiaalkomisjon, kui president jätab seaduse välja kuulutamata, peab põhiseaduskomisjon seda arutama. See oli ka põhjus, miks põhiseaduskomisjon seda arutas. Paul Puustusmaa tõi välja, et ka Riigikogus seaduse vastuvõtmisel sellele korduvalt saalis viidati ja selle üle käis debatt, aga siiski otsustati seadus vastu võtta.

ei ole põhiseadust rikutud, sest see on Riigikogu kodu- ja töökorra järgi võimalik ja see on tehniline muudatus. Mall Gramberg kordas üle, et kuigi selles küsimuses on eriarvamusi, on enamik juriste, kes on seda küsimust arutanud, leidnud, et lihtsalt tehniliseks muudatuseks seda lugeda ei saa. Kui vaadata Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse kommentaare, siis seal on kirjas, et tehniliseks täpsustuseks saab lugeda ainult numeratsiooni korrastamist, viidete parandamist, tehniliste vigade kõrvaldamist või avaldamismärgete täpsustamist. Siinsel juhul on tegemist seaduse jõustumise muutmisega ja see ei ole Vabariigi Presidendi arvates tehniline küsimus. Ta lisas, et seaduse jõustumise tähtaega tuleks arutada Riigikogus laiemalt, mitte ainult ühes komisjonis, sest sellest võib muutuda seaduse õiguskindlus. Ta tõdes veel kord, et seaduse jõustumise tähtaegade muutmist ei saa kindlasti tehniliseks pidada. Toomas Kivimägi märkis, et osaliselt ta nõustub Oudekki Loone seisukohaga, kuid teisalt ütleb Riigikogu kodu- ja töökorra seadus ikkagi väga selgelt, mis on tehniline muudatus.

teemat arutanud, sest see ei ole meil siin saalis ainuke eelnõu, mille muutmine on probleeme tekitanud. Vanematekogu asus konsensuslikule seisukohale, et sellised jõustumistähtaja muutmised ei ole tehnilised täpsustused. Kokku võttes, põhiseaduskomisjon otsustas mitte toetada Vabariigi Presidendi poolt Riigikogule tagasi saadetud kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmata kujul uuesti vastuvõtmist. See oli põhiseaduskomisjoni otsus. Mina kutsun kõiki kolleege üles seda otsust toetama. Aitäh! Tarmo Kruusimäe soovib küsida. Palun! Tarmo

võib pärast teist lugemist teha eelnõus muudatusi jõustumiskuupäeva kohta. Kas need on n‑ö tehnilised muudatused, mida kodukord ette näeb ja mida võib teha, mis on justkui numbri parandused või tekstilised korrektuurid, pidada seda sisuliseks muudatuseks? Mõte ongi selles, et president on öelnud, et tema näeb, et see on sisuline muudatus, seda ei saa tõlgendada kui tehnilist muudatust. Vanematekogu on seda arutanud ja jõudnud järeldusele, et pigem on see sisuline muudatus, mitte tehniline. Õigusselguse huvides: kui me arutame kas uue kodu‑ ja töökorra seaduse tegemist või selle muudatusi, siis on see koht, kus me ilmselt peame selle siin saalis läbi debateerima ja sisustama, mis pidi me seda täpselt näeme. Ehk

Eelnõu esimene lugemine lõpetati 19. mail ja teine lugemine 17. juunil. Kolmanda lugemiseni ei jõutud kevadistungjärgu lõppemise tõttu. Sotsiaalkomisjon arutas eelnõu komisjonis 17. juuni ja 30. augusti istungil ning kiitis heaks eelnõu kolmanda lugemise teksti, jättes välja eelnõust jõustumissätte 31. juuli 2021. Kolmas lugemine toimus siin saalis 13. septembril.Kõigepealt, jõustumissätte lisamise ettepaneku tegi sotsiaalkomisjon teise lugemise käigus, et Eesti Töötukassal oleks teada kuupäev, millest alates tuleb preventatiivselt valmistuda töötutele ajutise meetme määramiseks tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse täiendamisel. Kuna suvel õnneks registreeritud töötuse määr ei tõusnud üle 8,5%, ei omandanud ka jõustumissäte õiguslikku tähendust. Kui töötuse määr oleks tõusnud suvel üle 8,5%, ei oleks jõustumissäte muud tähendanud, kui kinnitanud seaduse materiaalosas olnud kuupäevi. Töötutele makstakse ühekordset täiendavat 60 päeva töötuskindlustushüvitist või töötutoetust, kui töötutoetuse või töötuskindlustushüvitise maksmise ajavahemiku lõppemise kuul on täiendatud järgmised tingimused: esiteks, registreeritud töötuse määr üle-eelmisel kalendrikuul oli kõrgem kui 8,5%; teiseks, töötutoetuse maksmise periood lõpeb ajavahemikul 2021. aasta 1. september kuni 2022. aasta 28. veebruar.Jõustumissäte ei ole ebaoluline säte. See annab seaduse adressaadile tähtsat infot: millal tekivad õigused ja kohustused ning kas kaasnev mõju on isikute jaoks positiivse või negatiivse tagajärjega.

President heidab Riigikogule ette, et muudatusega jäeti üks osa Riigikogu liikmetest sisuliselt ilma võimalusest võtta osa seaduse kujundamisest, sest Riigikogu liikmed ja fraktsioonid ei saa kolmanda lugemise teksti kohta esitada muudatusettepanekuid. Ütlen, et komisjon ei jätnud Riigikogu täiskogu teavitamata oma plaanidest, sest eelnõu kolmanda lugemise seletuskiri oli pühendatud suuresti ainult jõustumissätte väljajätmise selgitamisele. Täiskogu istungil ei esitatud ühtegi protesti eelnõu kolmanda lugemise teksti kohta. Komisjonilt ei küsitud ka ühtegi selgitust, mida oleksime hea meelega saanud anda. Komisjonidesse kuuluvad kõikide fraktsioonide esindajad ning kahel komisjoni istungil arutati jõustumissätte väljajätmisega seonduvat. Komisjoni istungid protokollitakse ja need on ka avalikud. Niisiis, Riigikogu sotsiaalkomisjon kaalus kolme võimalikku tõlgendamisviisi. Esiteks, saata eelnõu kolmandale lugemisele teise lugemise lõpetamise tekst. Teiseks, saata eelnõu kolmandale lugemisele teise lugemise lõpetamise tekst ning muuta eraldi seaduseelnõuga kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse 383 jõustumissätet ajal, kui seadus 383 on vastu võetud, kuid ei ole veel jõustunud. Kolmandaks, jätta välja kolmanda lugemise tekstist ebakohane jõustumissäte

esiteks, töötuse määr püsis suvel madal; teiseks, jõustumissätte aeg 31. juuli oli möödunud ja tagasiulatuvalt jõustumissätet formuleerides oleks tekkinud uus jõustumissäte, mis oleks vastuolus kodukorraseadusega; kolmandaks, Riigikogu peab tagama igati, et ei võetaks teadlikult vastu põhiseadusega vastuolus olevaid seadusi, kuid ebakohase jõustumissättega eelnõu seda kahjuks oli; neljandaks, komisjonile peab jääma võimalus korrastada eelnõu teksti selliselt, et selle sisu ei muutu. Jõustumissätte väljajätmisega ei muutunud seaduse sisu, toonitan. Lõpetuseks. Tegemist oli kaalutletud otsusega, sest Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 110 lõige 1 lubab eelnõu kolmanda lugemise teksti viia sisse tehnilised ja keelelised muudatused. Eelnevalt nimetatud punktides olid kaalutlused, mille alusel komisjon leidis, et sel hetkel selle seadusega ja sellist sätet võis muuta ka eelnõu kolmandal lugemisel, ilma et astutaks üle oma pädevusest. Ka Riigikogu võib oma tegevust reguleerivat seadust tõlgendada. Jah, Riigikogu sotsiaalkomisjon kujundas praktika, mida ei ole Riigikogus varem ette tulnud. Varem ei ole Riigikogu täiskogu takistanud ka eelnõude menetlemist selliselt, et kolmanda lugemise teksti ei jõuta planeeritult teha. Riigikogu kodukord sellist olukorda ei reguleeri ning õiguslik lünk tuli ületada tõlgendamise teel. Komisjon tutvus presidendi otsusega 11. oktoobri istungil ning leidis, et toetab presidendi otsust seetõttu, et Riigikohtusse pöördumisel ei oleks planeeritud muudatustega võimalik inimesi aidata. Riigikohtu otsuse jõustumine võib toimuda peale seaduses sätestatud töötuse aitamiseks planeeritud tähtaega, s.o 28. veebruar 2022. Lisaks halvaks see juba seaduse muudes sätetes sisalduva regulatsiooni. Seetõttu teeb komisjon ettepaneku toetada presidendi otsust, et vastuvõetud seadust oleks võimalik täpselt samal kujul uuesti hääletada ja vastu võtta. Aitäh teile! Kalle Grünthal soovib küsida. Palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Minu meelest Vabariigi Presidendi otsus nr 773 on väga märgilise tähendusega ja suur tänu president Kaljulaidile selle otsuse tegemise eest. Ehk sisuliselt öeldakse seda, et tuletikkudega ei mängita. See märkus on minu meelest väga asjakohane juba sellepärast, et ma ei pea neid variante, mida sotsiaalkomisjon arutas, absoluutselt asjakohaseks. Kui me oleme midagi valesti teinud, siis me ei pea otsima võimalikke väljundeid põhiseaduse formulatsioonist jne. Me peame minema tagasi põhimõtteliselt selle punkti algusesse, et Riigikogu töö oleks kvaliteetne. Ehk see see arutelu peaks olema vähemalt teise lugemise staadiumis, et oleks võimalik esitada muudatusettepanekud. Mis on teie arvamus selle ettepaneku suhtes? Aitäh, Aitäh, ma tänan teie arvamuse eest! Nii nagu te kuulsite, ma lõpetasin sellega, et sotsiaalkomisjon toetas presidendi otsust. See tähendab seda, et kui nüüd suur saal otsustab, et presidendil on õigus, siis pärast seda on võimalik esitada sellesse seadusesse veel muudatusi, milleks on ka sotsiaalkomisjon

Aga minu küsimus on see. Minu tähelepanek on selline: alati, kui tulevad opositsioonilt mingid ettepanekud ükskõik millise eelnõu kohta, ütleb ministeerium, et neil on just täpselt selline asi väljatöötamisfaasis. Kas nüüd selle menetluse juures on ka teada, et midagi on reaalselt meile siia Riigikokku tulemas? Me opositsioonis teeme ettepanekuid ja siis öeldakse, et see kohe tuleb. Hea ilus suvi on möödas. On mingit sellist värskemat infot? Tänan,

et kui midagi oleks võinud enne ette heita sotsiaalkomisjonile, siis oli see täpselt see [tähtpäev] 31. juuli 2021, mille oleks pidanud välja võtma. Selle kohta me tegime juba otsuse ära ja me võtsime selle suvel välja. Jah, me täna diskuteerime selle üle, kas sotsiaalkomisjon käitus õigesti või mitte.

menetleme. Sotsiaalkomisjonil kahtlemata on tahe, et me menetleme seda seaduseelnõu võimalikult kiiresti, sellepärast et see puudutab töötuid. Oudekki Loone, palun! Aitäh! Aitäh selle viimase kinnituse eest, sest tegemist on tõepoolest äärmiselt olulise eelnõuga! Aga minu küsimus on järgmine. Alguses te selgitasite väga hästi ja väga veenvalt, miks antud juhul tegelikult ebakohase jõustumissätte väljavõtmine oli tehniline. Seal ei olnud argumenti, et selle seaduse jõustumine pärast seda väljavõtmist kuidagi sisuliselt muutuks. Mõnikord me tõesti muudaksime seda oluliselt hilisemaks või teeksime juurde mingisuguse rakendamise, mida teatud juhtudel võib ka teha tagasiulatuvalt,

kuidagi muutis seda sisuliselt. Kas teil oli mingi argument arutelul või ei olnud? Või te tegite otsuse selle põhjal, et pigem saab niimoodi kiiremini selle seaduse vastu võetud? Kui Kui me räägime jõustumissättest, siis üldiselt on väga erinevaid arvamusi õigusruumis selle kohta. Ühed ütlevad, et see on tehniline, teised ütlevad, et see ei ole mitte tehniline, vaid sisuline säte. Ja ma saan sellest diskussioonist väga hästi aru. Kui me räägime 31. juulist

kuna see ei mõjutanud sel hetkel töötuid. Miks me tegime seda kiiremini ja miks me ei läinud teise taktika peale ehk me ei võtnud vastu kõigepealt vigast seadust ega hakanud siis seda parandama?

Hea ettekandja! Ma jätkaksin eelkõneleja küsimuse juurest. Sa vastasid, et mingi asi on olulisem kui seaduse täitmine. See on väga huvitav. Kas tõesti sotsiaalkomisjonis on niimoodi, et seadust ei pea täitma, sest miski muu on olulisem kui seadus?

aga koalitsioon surus selle läbi. Komisjoni seisukoht oli, et mitte midagi ei ole valesti. Nüüd olete te kõnetoolis ja ütlete, et noh, tegelikult oli vist jah natuke valesti, aga teeme nüüd kiiresti uuesti ära, et midagi valesti ei oleks. Kuidas siis oli? Kas

emotsionaalsete rünnakutega, siis ma hakkaksin algusest pihta. Te ütlesite, et teine lugemine katkestada. Teine lugemine toimus siin täiskogu suures saalis ära – kui mu mälu mind ei peta, siis oli see 17. juunil.

suuresti, 90%, rääkis ainult sellest, miks me tegime selle muudatuse. Mitte ükski

Nii et ma ei ole teiega selles mõttes nõus. Kui te küsite, mis on minu isiklik arvamus, siis ütlen, et alati tuleb vaadata sisu ja mõju.

Head kolleegid! Enne kui me seda punkti arutama asusime, ütlesin, et me ei aruta tihti selliseid punkte. Lugesin eraldi ette, kuidas me seda punkti menetleme, ja selle punkti menetlemise juures ütlesin, et mõlemale ettekandjale on üks küsimus. Härra Hepner, palun!

Kuidas teie hinnang on, kas komisjon oleks võinud ikkagi kutsuda suvel kokku erakorralise istungi, see ära menetleda ja saada kenasti seadus vastu võetud, nii nagu oli kavandatud? Miks see võimalus kasutamata jäi? Suur

sõltub meie täiskogust, aga suvel ei kutsutudki täiskogu erakorraliselt kokku. Kahjuks nii on. Ja sotsiaalkomisjon ei ole täiskogu kokkukutsuja. Paul Puustusmaa, palun!

Aitäh küsimuse eest! Nii nagu ma olen öelnud juba mitu korda, on meie jaoks seaduse eesmärk ja see, et see seadus jõustuks võimalikult kiiresti, väga tähtis ja oluline. Siin ma seda ka põhjendasin.

Läbirääkimistel sõnavõtusoove ei ole, järelikult jõuame hääletuseni.

valvas silm märkas, et Siim Kallasel on protseduuriline küsimus. Palun mikrofon Siim Kallasele! Mul on lihtsalt juhatajale üks abistav repliik. Ükskord varem on ka sellist küsimust hääletatud, see on

meile uuesti arutamiseks selle seaduseelnõu ja Vabariigi Presidendi ettepanekust tulenevalt juhataja paneb hääletusele sõnastuses "võtta vastu muutmata kujul". See tähendab seda, et Riigikogu suur saal peab otsustama. Kui Riigikogu suur saal soovib seda ettepanekut uuesti arutada, siis peab ettepanekule, mille juhataja hääletusele paneb, hääletama vastu. Ja kui Riigikogu suur saal soovib selle tagasi saata Vabariigi Presidendile muutmata kujul, siis valib Riigikogu liige "poolt". Elik, kui suur saal soovib seda uuesti arutada, tuleb hääletada vastu. Kas on veel küsimusi? On nüüd kõik selge?Nii,

toetada Vabariigi Presidendile muutmata kujul eelnõu tagasisaatmist, mis tähendab, et te hääletate poolt, jätta hääletamata või vajutada nuppu "erapooletu", mis tähendab, et teil seisukohta ei ole. Sellised on meie valikud. Nii. Rohkem protseduurilisi küsimusi ma ei näe. Läheme hääletuse juurde. Lähtudes Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 114 lõikest 3, panen hääletusele Vabariigi Presidendi poolt Riigikogule tagasi saadetud kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmata kujul uuesti vastuvõtmise. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Ettepanekut toetas 1 Riigikogu liige, vastu oli 73 Riigikogu liiget. Seadus jäi muutmata kujul vastu võtmata. Sellest tulenevalt määran kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seadusele muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 21. oktoobri kell 10. Juhtivkomisjon siinjuures on sotsiaalkomisjon. Läheme meie teise päevakorrapunkti juurde. See on õiguskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti tegevust kontrolliva parlamentaarse ühiskontrolli töörühma liikmete nimetamine" eelnõu 405. Palun, õiguskomisjoni liige

Eelnõu läbis esimese lugemise 14. septembril ja muudatusettepanekute tähtaeg oli 28. september. Ühtegi muudatusettepanekut ei laekunud. Eelnõuga soovitakse nimetada Urve Tiidus Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti tegevust kontrolliva parlamentaarse ühiskontrolli töörühma liikmeks.

Võtame natukene saali temperatuuri [maha] ja hääled vaiksemaks. Õiguskomisjon otsustas: teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda tänaseks (oli konsensus),

Riigikogu, panen teie ette hääletusele õiguskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti tegevust kontrolliva parlamentaarse ühiskontrolli töörühma liikme nimetamine" eelnõu 405. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Lugupeetud koosoleku juhataja! Head kolleegid! Räägin pisut veterinaarseaduse eelnõu teise lugemise jaoks kirja pandud materjalist. Veterinaarseaduse eelnõu algatas Vabariigi Valitsus 2021. aasta 10. mail. Eelnõu esimene lugemine Riigikogu täiskogus toimus 2021. aasta 1. juunil ning esimene lugemine lõpetati.

Veterinaarseaduse eelnõu väljatöötamine on tingitud vajadusest rakendada vahetult kohalduvat Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust 2016/429 loomataudide kohta, millega muudetakse teatavaid loomatervise valdkonna õigusakte või tunnistatakse need kehtetuks. Seesama määrus tegelikult kehtib juba 2021. aasta 21. aprillist. Loomatervise ja veterinaaria valdkonda reguleerivad praegu veterinaarkorralduse seadus, loomatauditõrje seadus, samuti loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seadus. Nimetatud seaduste struktuuri ja teksti oleks tulnud olulisel määral muuta, mistõttu koostati uus terviktekst, mille peamine eesmärk on koondada, ühtlustada ja ajakohastada veterinaarkorralduse ja loomatervise valdkonna õigus. Sisuliselt on veterinaarseaduse eesmärk ühtlustamine ja lihtsustamine. Kui ma õigesti mäletan, siis siin oli enne umbes 400 õigusakti ja nüüd on neist järele jäänud 30. Nii et pikk ja tõsine töö, üsna keeruline seadus.

Teavitamine, ma tuletan lihtsalt meelde, on ärilisel eesmärgil põllumajandusloomade pidamine riigisiseselt. Ja tegevusluba on vaja taotleda siis, kui riigipiire ületatakse. Teatud põllumajandus- ja vesiviljeluslooma puhul peab selle pidaja hakkama koostama bioturvalisuse kava. Siin ei ole ka midagi uut, aga seda sõnastatakse natukene teistmoodi. Bioturvalisuse kava ei pea koostama kodumajapidamises oma tarbeks peetava põllumajandus- või vesiviljeluslooma pidamise korral. Seoses Euroopa Liidu loomatervise määruse kohaldumisega muutuvad mõnevõrra loomataudi ennetamise ja tõrje alused. Eriti ohtlike

Muutus järelevalvetoimingutele kulunud aja määratlemine – eelnevalt oli see ühe tunni täpsusega, aga nüüd on see poole tunni täpsusega. Pikendati järelevalvetasu maksetähtaega, samuti elektroonilist elektroonilist kättetoimetamist juhul, kui isik on sellega nõus. Enam ei koostata ettekirjutust, kui järelevalvetasu on maksmata, vaid lihtsalt lihtsalt pikendatakse järelevalvetasu maksetähtaega. Nii et üks vahepealne akt jääb tegemata. Siis ajakohastatakse vastutussätteid ja karistusmäärasid. Maksimaalsed trahvimäärad jäävad edaspidi 20 000 ja 50 000 euro vahele. Eelmine kord keegi küsis, kui

neid trahvimäärasid ei pruugi kellelegi saada tehtud, kui ei rikuta eriti ohtlike loomataudidega seotud seadusi ja ettekirjutusi. Nii et see on iseenda kätes. kätes. Maaelukomisjon arutas veterinaarseaduse eelnõu 384 oma istungil 28. septembril ja 12. oktoobril. Vaadati läbi komisjonile esitatud muudatusettepanekud ning langetati menetluslikud otsused. Komisjoni istungil osales eelnõu algataja esindajana Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna juhataja Pille Tammemägi, sama osakonna loomatervise ja -heaolu valdkonna juht Enno Piisang õigusosakonna nõunik Katrin Tuula. Komisjon küsis arvamust eelnõu kohta huvigruppidelt. Neid oli 15 partnerit, kellelt küsiti. Kaasamisprotsessis esitasid komisjonile ettepanekuid ja arvamusi Eesti Kennelliit, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda ning Eesti Linnade ja Valdade Liit. Nüüd natuke nendest muudatusettepanekutest, mis tehti. Kennelliit tegi ettepaneku vabastada teavitamiskohustusest kodumajapidamises tõukoertega tegelev isik tingimusel, et ta on registreeritud vastavas äriühingus ehk kennelliidus. Selgituseks, teatise esitamine on vajalik, kui koera peetakse eesmärgiga saada järglasi ja neid kolmandatele isikutele üle anda kas raha eest või tasuta, kuid teise riiki viidava koera, kassi või valge tuhkruga peab olema kaasas veterinaartõend. Sertifitseerimise aluseks saavad olla ainult riiklikust registrist pärinevad andmed. Veterinaarsertifikaat väljastatakse konkreetsele loomapidajale, mitte äriühingule. Nii et Maaeluministeerium on seisukohal, et ettepanek ei ole kooskõlas Euroopa Liidu loomatervise määruse mõttega ja sellega ei saa arvestada.

Üleriigiliseks ainult elektroonse identifitseerimisvahendi kohustuse kehtestamiseks on Maaeluministeerium koostanud väljatöötamiskavatsuse, aga see ei ole veel läbinud asjakohaseid õigusakte ja sellepärast seda ei saa kasutada. Maaeluministeeriumi seisukoht on, et esitatud sõnastusettepanekuga ei saa arvestada, kuna tegu on olulise muudatusega, millel on laialdane mõju, ning seda ettepanekut ei ole käesoleva eelnõu ettevalmistamise käigus läbi arutatud ja see ei ole läbinud ametlikku kooskõlastusringi. Kennelliidu kolmas ettepanek nägi ette riigile kohustuse lemmikloomade lemmikloomade kohta arvestuse pidamiseks. Eelnõu paneb sama kohustuse kohalikule omavalitsusele. Koerte ja kasside pidamise eeskirjade kinnitamine on kohaliku omavalitsuse volikogu ainupädevus. Loomapidajal on ka praegu kohustus täita elukohajärgse kohaliku omavalitsuse kehtestatud loomapidamise eeskirju ja ajakohastada oma nõudeid kohaliku omavalitsuse peetavas andmekogus. Maaeluministeeriumi seisukoht on, et lemmikloomade üle arvestuse pidamist ei ole otstarbekas teha riigi ülesandeks, sest selle eesmärk on kohaliku elu parem korraldamine ja selle üle peaks otsustama kohalik omavalitsus. Neljas ettepanek oli see: lemmikloomapassi väljastav veterinaararst sisestab andmeid vastavasse registrisüsteemi, kus neid säilitatakse looma eluea jooksul ja vähemalt kümme aastat lemmikloomapassi väljastamisest arvates. Siin on ka seisukoht, et seda ei saa teha, sellepärast et looma surma ei pea registreerima

Jah, looma surmast ei pea loomapidaja veterinaararsti teavitama, seega ei ole võimalik ka õigusaktis nõudena rakendada seda, et säilitamiskohustus peaks olema kümme aastat. aastat. Üks nõue, millega ka arvestati, oligi kennelliidu ettepanek lühendada nõuetekohasuse sertifikaadi saamiseks Põllumajandus- ja Toiduametile taotluse esitamise tähtaega 48‑lt tunnilt 24-le tunnile enne loomse paljundusmaterjali eksportimist või teise liikmesriiki vedamist. See on asjakohane ettepanek ja sellega arvestati. Peale selle tegi oma ettepanekuid hulgaliselt ka põllumajandus-kaubanduskoda. Võib-olla mõned nendest siin. Üks ettepanek oli selline: oli küsimus, kas seadus on kirjutatud eesmärgiga olla mõistetav ja selge seaduse rakendajatele või rakendatavatele. Minu meelest väga asjakohane ja väga hea küsimus, sest selgus peaks meil olema eesmärgiks seatud kõikide seaduste puhul. Seaduse kirjutaja on öelnud, et kuna siin on nii palju seadusi, nii palju erinevaid struktuure, nii palju erinevaid sihtgruppe, kellele see on suunatud, ja see struktuur on tegevuspõhine, siis seda ei ole võimalik teha, teha, õiguskeel on väga keeruline. Samas on seaduse looja öelnud, et seda on võimalik natuke parandada koolitustega ja info jagamisega ning sellega ka tegeldakse. Siis oli ettepanek, et veterinaararsti erialase täienduskoolituse, mis on praegu viis kalendriaastat, võiks kolmele tuua. Siin on seisukoht, et viis aastat on minimaalne nõue. Kui veterinaararstil on vajadus, siis ta saab ennast alati harida natukene sagedamini. Seda enamasti ka tehakse. Oli ka küsimus, kuidas saab PTA veterinaararsti kutsetegevuse loa andmisest keelduda, kui PTA‑l ei ole pädevust eesti keele oskust kontrollida. Siin on seisukoht, et topeltkontrolli ei ole vaja. Keeleameti ülesanne on kontrollida keeleoskust. Tehti ettepanek töötada välja määrus ennetus- ja tõrjemeetmeteks järgmiste loomaliikide haiguste kohta. Siin on toodud sead, veised, lambad ja kitsed. kitsed. Maaeluministeerium on seda analüüsinud ja öelnud, et see on rakendamise küsimus ning alus kõikideks nendeks asjadeks on tegelikult olemas. Siis on veel ettepanek taastada nõue, et enne loomade transporti peab veterinaararst andma kinnituse, et transporditav loom on terve ning loomale ei ole teatud aja jooksul manustatud ravimeid. See on sisuliselt ettepanek, mis kunagi on olnud, siseriiklik tõend on olnud kasutusel, nüüd see eeldaks siseriikliku tõendi tagasitoomist. Tegelikult kõik andmed on järelevalveametnikul olemas ja kui antakse sertifikaat üle riigi minemiseks, siis on seal kõik andmed kontrollitavad, nii et seda eraldi ei ole vaja tuua. tuua. Eesti Valdade ja Linnade Liidu ettepanekud puudutavad lemmikloomi. Seaduses on lemmiklooma mõiste all koerad, kassid ja valged tuhkrud. Nad teevad ettepaneku seda loetelu pikendada. Kuid ei ole otsest vajadust seda loetelu pikendama hakata, sest Euroopa Liidu reeglistikus on just need kolm liiki eraldi ära toodud ja seda nimekirja täiendama hakata ei ole väga sügavat mõtet.

korjab loomi kokku ja kes peab neid utiliseerima, kui on mingi taud, mingi oht? Siin on seisukoht, et metsloomadega seonduv on tegelikult enamasti Keskkonnaministeeriumi vastutusalas, ainult väga ohtlikud loomataudid, nagu marutaud ja Aafrika

Siin on veel mitmeid teisi küsimusi metsloomade kohta. Nendele on enamasti ühesugune selgitus olemas.

need on enamasti teinud seaduslooja ise. Võib-olla ma mõnest üksikust räägin siin. On tehtud päris palju redaktsioonilisi muudatusi, neid ei pea komisjon arutama, aga Maaeluministeeriumil on need üle vaadanud ja hinnangu andnud, et need sisu ei muuda.

seaduse jõustumine on kavandatud 2022. aasta 28. jaanuaril ja see tuleneb Euroopa Liidu ravimisööda määrusest, mille kohaselt tuleb nimetatud määrust kohaldada alates 2022. aasta 28. jaanuarist. Siis on üks selline parandusettepanek, et juriidilisele isikule veterinaarnõuetest tulenevate kohustuste täitmise korraldab tema seaduslik esindaja. esindaja. Seda siiamaani ei olnud. See tähendab sisuliselt seda, et osaühing näiteks vastutab, kui karjak eksib tauditõrjereeglite vastu, aga seda muidugi sellisel juhul, kui talle on antud käsk seda teha,

siis, kui veterinaararst on korduvalt rikkunud Euroopa Liidu õigusaktis või ravimiseaduses või selle alusel kehtestatud õigusaktis sätestatud ravimi soetamise ning veterinaarteenuse osutamise käigus väljakirjutamise ja kasutamise nõudeid.

ning veterinaarteenuse osutamise käigus kasutatud ravimite kohta on vaja andmed registrisse kanda. Seda on vaja selle jaoks, et pärast oleks hea vaadata sealt neid ravimite kasutamise tendentse ja seda, kas neid on õigesti kasutatud, ning kas neist on ka midagi kasu olnud.

pabereid.) Veterinaararstide register on olemas, aga sellega seonduvalt on kõikidele nõuetele natukene pikemat aega palutud, et jõuaks kõik need asjad õigeks ajaks ära teha, seal on vaja teha ka natukene elektroonilisi muudatusi.Siis on võib-olla veel see, et registrisse ... Siin nendest aegadest oli juba juttu. Siis on siin lõigete numeratsiooni puudutatud.

Eelnõu on saadetud tehnilise ja keelelise korrastamise eesmärgil Riigikogu Kantselei stenogrammi- ja tõlkeosakonda ning keeletoimetajad on oma märkused siia teinud.

teistelt.Menetluslikud otsused. Juhtivkomisjon võttis vastu otsuse saata Vabariigi Valitsuse algatatud veterinaarseaduse eelnõu 384 Riigikogu täiskogule teiseks lugemiseks 19. oktoobriks ettepanekuga teine lugemine lõpetada. Juhul, kui teine lugemine lõpetatakse, tuleks teha eelnõu kolmas lugemine 27. oktoobril ja panna 384 SE lõpphääletusele.

siin räägitakse maismaalooma pidamisest. Koolis õppisime, et on loomad, linnud ja kalad. Ma ei tea, et oleks olemas õhuloomi, võib-olla ehk nahkhiir, ja veeloomi peale vaala ja delfiini. Mis põhjus on öelda eraldi "maismaaloom"? Ma ei tea, et keegi meil vaalu või nahkhiiri peaks. Siis on siin "hobuslane",

Jah, Henn, aitäh! Sul on tõesti tüüpilise linnainimese küsimus, ma pean seda tunnistama. Eks igas valdkonnas ja igal erialal on oma terminid, millest räägitakse. Mis puudutab neid hobuslasi ja hobust, siis tegelikult oli pikk diskussioon sellel teemal, et hobuseid peetakse ka lemmikloomadena. Aga lemmikloomade puhul on natuke teised nõuded kui põllumajandusloomadel, mida peetakse kasutusotstarbel või, ütleme, majandusotstarbel.Mis maismaaloomi puudutab, siis jah, tehakse vahet maismaaloomadel – nendel, kes kõnnivad maismaad pidi – ja nendel, kes on

Aitäh, lugupeetud eesistuja! Austatud ettekandja! Kuulasin huviga alates Euroopa Liidu loomatervise määrusest kuni selle õigusaktini välja ja püüdsin enda peas ikkagi panna kokku, et mida nüüd konkreetselt see seaduseelnõu muudab. Ühtpidi ma sain aru, et see muudab ettevõtja jaoks midagi lihtsamaks, nüüd ei pea enam tegevusluba küsima, vaid on teavituskohustus. Teistpidi ma saan aru, et minnakse ikkagi järelevalvemenetlusega täpsemaks, st ei küsita enam tunni aja tasu, vaid ka hakatakse poole tunni tasu küsima. Samal ajal räägitakse looma heaolust ja kõigest sellest. Aga mulle jäi

poolt. Muidugi tunnitasud tõusevad. Selles suhtes tuleb jälgida väga täpselt, mida sa teed ja mida sa ei tee, tuleb seadust tunda.

ma mäletan, et minu klassijuhataja ütles meile keskkoolis alati, et ega pea pole prügikast ja sul on vaja teada täpselt seda kohta, kust sa midagi saad, kui sul on vaja. Nii et selles mõttes ega mul paremat vastust siin ei olegi. Peeter Ernits, palun! Hea juhataja! Erinevalt mu pinginaabrist mina maamehena tean, meil maal räägitakse kogu aeg, et kus teie kabiloomad on ja kus teie vesiviljelusloomad on.Aga Aga minu küsimus on selline: kennelliit tegi ettepaneku vabastada need, kes tõukoertega tegelevad. Et mitte aega raisata, siin on öeldud niimoodi: "Euroopa Liidu loomatervise määruse artikkel 85 võimaldab liikmesriigil erandina vabastada teatavad ettevõtete kategooriad, mis ei kujuta endast olulist riski." Nii. Aga seda saab teha määruse artikli 86 alusel komisjoni rakendusaktidega kehtestatud eeskirjade Samas öeldakse, meie Maaeluministeerium ütleb targalt, et kuna komisjon eeskirju või neid erandeid ei ole kehtestanud,

et ei ole lihtsalt mingit mõtet kedagi kusagilt vabastada vms. Tähendab, selle eesmärk on ju, et kennelliit saaks oma liikmetega hakata ise nende asjadega tegelema. Aga kuna veterinaarsertifikaat antakse loomapidajale,

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Siin selles eelnõus käsitletakse ka loomataudide ennetamist ja tõrjet metslooma populatsioonis, mida ei ole võimalik rakendada ilma jahimeesteta.

Siin ei ole ka selle loomatauditõrjega tekkinud kahju hüvitamise kohta mitte ühtegi sõna. Ma seisan siin praegu kõikide jahimeeste eest, kes panustavad loomatauditõrjesse metsloomade

Aitäh, Aivar! Sul on väga head küsimused. Meil komisjonis ei olnud sellel teemal arutelu. Nii et ma ei oska hetkel vastata.

Aga bioturvalisus on nakkuslike haigustekitajate karja toomise vältimine. Siin on tegemist viiruste, bakterite ja parasiitidega, nii et ma ei oska seda väga jahipidamisega seostada. Aitäh! Sotsiaalkomisjoni kohta ma Minu esimene küsimus on, kuidas see on seotud meie ees seisva suure rohepöörde ideoloogiaga. Teiselt poolt ehk ütleksite mulle, mis vahe on kabiloomal ja hobuslasel või vesiviljelusloomal ja veeloomal. Peeter

Ega sellel seadusel nüüd rohelisusega väga mingit pistmist pole, otsest seost ei ole ka. Selle eesmärk on ikkagi natukene teine. Aga "hobuslased" jms on lihtsalt välja kujunenud terminid, kuigi ma pean ütlema, et seda teemat ka maaelukomisjonis ei arutatud. Urve Tiidus, palun! Suur tänu, lugupeetud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Minu küsimus puudutab muudatusettepanekut nr 10 on natuke sisulisem küsimus. Veterinaarteenuse osutamise käigus ravimite vastutustundlik kasutamine läheb muudatusena sisse. Just nimelt see vastutustundlik kasutamine mind huvitab. Ja veel, võib-olla see pole otseselt komisjoni teema, aga kuivõrd see mõjutab antibiootikumide sattumist meie koduloomadesse koduloomadesse ja sealtkaudu ka toiduainetesse? Aitäh! Ma vaatan ka. Mulle tundub, et see on seotud veterinaararstide registriga ja sinna nende asjade kandmisega. Siin on hilisem jõustumise tähtaeg, nii et otseselt seda teemat, mida te küsisite, see ei puuduta.Aga mis puutub antibiootikumidesse, siis ma julgen öelda, et päris ilma antibiootikumideta ei ole võimalik põllumajandusloomi pidada. Tegelikult see kontroll on ka praegu suhteliselt tugev ja tootja, kes selle vastu eksib, esiteks tal piima puhul näiteks piima kvaliteet kohe alla, mis tähendab seda, et ta jääb osaliselt rahast ilma, ja teiseks ta võib saada ka trahvi, kui see on korduv asi. Ja oma loomadega ei riski mitte keegi, sest loom on kallis asi. Aitäh! Rohkem küsimusi ei ole. Tänan teid! Avan läbirääkimised. Läbirääkimistel sõnavõtusoove ei ole. Juhtivkomisjon on teinud 24

23 ja 24. Oleme juhtivkomisjoni esitatud muudatusettepanekud kõik heaks kiitnud.